Mødet er åbnet. Transportministeren (Trine Bramsen) har meddelt mig, at hun ønsker at tage følgende lovforslag tilbage: Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. (Ophævelse af 11-kg-reglen og

Dam Kristensen): Den sag, som er opført på dagsordenen under punkt 1, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Der stemmes om samtykke til behandling af dette punkt, og der skal i forhold til forretningsordenens § 42 tre fjerdedeles flertal til sådan et samtykke.

Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 169: Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven. Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det gør fru Pia Kjærsgaard. Jeg tager ordet, også fordi vi, som der står i vores betænkningsbidrag, faktisk var lidt overraskede over, at man blander tingene sammen, for det synes vi man gør her. Vi er meget indstillet på at hjælpe, hvor vi kan, i forhold til ukrainerne. Vi er gået så vidt, at vi også stemmer for en særlov. Men vi var meget undrende, da det gik op for os – og da jeg læste forhandlingen igennem bagefter, virkede det, som om også integrationsministeren var lidt overrasket over det – at afghanere også kommer ind under den her ordning. Det er jo placeret i to ministerier, altså også i Beskæftigelsesministeriet, så måske har der ikke været en ordentlig koordinering imellem ministerierne. Derfor vil vi bede om, at forslaget bliver delt op, sådan at man kan stemme individuelt, og så vi kan give vores tilslutning til Ukraine, men ikke til de afghanske tolke.

Ja, selvfølgelig, når du nu ikke får lov til at få en afstemning, får du lov til at tilføje noget. Kl. 10:03 (Ordfører) Pia Kjærsgaard (DF): Tak for det. Jamen så vil jeg bare bede om, at man læser bemærkningerne godt igennem, så man i hvert fald er fuldstændig med på, hvad det her handler om. For det tror jeg faktisk ikke helt at Folketinget var ved førstebehandlingen. Tak.

Jeg betragter herefter ændringsforslag nr. 9, ligeledes stillet af Peter Skaarup (DF), som forkastet. Det er forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 5-7, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget.